Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Sirijske Arapske Republike u izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak,

Da. Državni tajnik, gospodin Ivica Mladineo. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Samo ukratko. Održana su dva kruga pregovora, jedan u Zagrebu, jedan u Damasku. Prilikom sklapanja ovog ugovora kao i svih ostalih ugovora primjenjujem odjel ugovora Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. A ovim ugovorom su postignute brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga, te povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država koje su potpisale ovaj ugovor. Evo toliko gospodine predsjedniče. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo u